Има кворум. Откривам заседанието. Уважаеми колеги, съгласно чл. 47 от нашия Правилник всяка парламентарна сесия се открива с химните на Република България и Европейския съюз. Моля да станем на крака, за да изслушаме химните.

2019 година! Нека в началото на годината си пожелаем тя да бъде ползотворна и успешна. Нека се стремим през тази година всички наши усилия и действия да бъдат градивни, конструктивни и и дейността ни – общополезна, водена от съзнанието за високата ни отговорност пред българските граждани. През тази година в страната ни ще се проведат избори за представители на Европейския парламент и за местната власт. Всичко това предполага политическо говорене и партийно противопоставяне, но от нас – хората в тази зала, зависи да превърнем вота не в повод за очерняне на опонента за очерняне на опонента и за принизяване на постигнатото, а в оспорвано спортсменско състезание, при което се изправят един срещу друг достойни кандидати с ясни и силни политически послания. Позволете ми да Ви припомня думите на Петко Каравелов: „Взаимните обвинения си нямат място тук… Това е работа на историята: прави ли са били партиите, или не в своето управление…“ Уважаеми колеги, през тази парламентарна сесия ще отбележим важна годишнина за българската държава – 140 години от Учредителното народно събрание и приемането на Търновската конституция. Когато си припомняме делото на бащите учредители и на всички наши предшественици, имаме ясни критерии за оценка, а именно каква България искаха да съградят и колко успяха да бъдат полезни за нея и за народа си. Това са критериите, по които хората ще оценяват и нашата работа като народни представители. Затова нека си пожелаем наситена и резултатна парламентарна дейност, която да е част от усилията за осигуряване на просперитет на страната ни и на нейните граждани. Благодаря Ви и успешна година! Сега ще Ви предложа Проект за програма за работа на Народното събрание за 11 януари 2019 г.: 1. 2019 г.: 1. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за животновъдството. Внесен е от Министерския съвет на 17 декември 2018 г. 2. Парламентарен контрол. Моля, режим на гласуване.

Ще Ви изчета няколко съобщения за постъпили законопроекти и проекти за решения 19 декември 2018 г. – 10 януари 2019 г.:

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. Вносител е народният представител Валери Симеонов и група народни представители. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.

Доклад за изпълнение на Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013 – 2016 г. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, Комисията по образованието и науката и Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е на Комисията по правни въпроси, Комисията по икономическа политика и туризъм и Комисията по външна политика. Законопроект за защита на търговската тайна. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по икономическа политика и туризъм. Законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата. Разпределен е на Комисията по икономическа политика и туризъм. Проект на решение за разглеждане на предложенията и мотивите за тях, посочени в доклада на Министерския съвет относно резултатите от провеждането на оценка

да създаде организация и преговорен екип за изготвяне на проект на международен договор и провеждане на преговори с правителството на Съединените американски щати за придобиване на нов тип боен самолет.

Съобщения. В Народното събрание са постъпили: - Отчет на председателя на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките относно изпълнението на функциите му по Закона за банковата несъстоятелност за периода 25 ноември 2018 г. – 24 декември 2018 г. и и Протокол № 1 от заседанието на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете за банките, проведено на 3 януари 2019 г., на което Отчетът е разгледан и обсъден. С писмо на председателя на Народното събрание Отчетът и Протоколът са изпратени на Комисията по бюджет и финанси. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание; - от Сметната палата в Народното събрание е постъпила Програма за одитна дейност на Сметната палата за 2019 г. Програмата е внесена с писмо, изходящ № 824-00-23, от председателя на Сметната палата. Материалът е предоставен на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание; Народното събрание; – от Националния статистически институт е постъпила информация за Индекси на строителната продукция през ноември 2018 г., Индекси на промишленото производство през ноември 2018 г., Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно“ без търговия с автомобили и мотоциклети през ноември 2018 г. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Уважаеми колеги, съгласно парламентарната традиция всяка наша сесия започва с изявление на парламентарните групи по реда съгласно тяхната численост, като изявленията се излъчват пряко по Българската Правя предложение за пряко излъчване на изявленията. Моля, режим на гласуване.

режим на гласуване. Гласували 194 народни представители: за 190, против 2, въздържали се 2. Предложението е прието. Моля, включете камерите. Преминаваме към изявленията от името на парламентарните групи. Първа е парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ. Заповядайте, господин Цветанов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Първо, бих искал да Ви поздравя с настъпването на новата 2019 г. Нека да е мирна и добра за България и нека действително да работим само и единствено водени от обществените интереси! През тази година политическият календар включва важни избори, първият от които е за Европейския парламент, а вторият – за местни органи на властта. Това гарантира интензивен политически дебат през цялата година, който би трябвало да стимулира законодателната активност на българския парламент и работата на всички държавни институции. Много ми се иска през идващите месеци прагматизмът в тази зала да заглуши популизма, а политическите аргументи да вземат връх над заклинанията. Сред нас има политици, които все още не разбират, че хората не приемат обидно кресливия им тон, защото според немалко българи подобен патос е дълбоко неискрен и непродуктивен. Политическа партия ГЕРБ се гордее с това, че се възприема като най европейската партия у нас. Това твърдят близо половината българи в изследвания от декември 2018 г. БСП е определяна като категорично проевропейска партия едва от 11%. На този фон изглежда логично ръководството на БСП да си представя евровота главно като повод за премерване на силите между БСП и ГЕРБ и като оценка на управлението на ГЕРБ. От 23 до 26 май около 500 милиона граждани от Европейския съюз ще избират 705 евродепутати, в това число и 17 български. В ГЕРБ си поставяме задачата да имаме шестима или повече евродепутати в следващия Европарламент, както и да работим за това Европейската народна партия да бъде първа политическа сила. Европейската народна партия изпълнява обещанията си от 2014 г. – върнаха европейската икономика към растеж, създадени са 12 милиона нови работни места, безработицата е с най-ниски нива от 2008 г. От 2015 г. насам броят на незаконните имигранти е намалял с 90% благодарение на предприетите мерки. Тези резултати са постигнати с политики и усилия на всички държави в Европейския съюз. Пред Европа остават общи предизвикателства, които не могат да бъдат решени от нито една страна поотделно. Осъзнавайки това, още в началото на февруари тази година ГЕРБ ще инициира граждански диалог под наслов: „Европа в нашия дом“. Всички трябва да работим за по-сигурна, просперираща, справедлива, устойчива и единна Европа. Ние от парламентарната група на ГЕРБ подкрепяме Европейския парламент в намеренията му да превърне евровота в избори на Европейския съюз. Избирателите трябва да знаят какъв е залогът на вота им. От 2018 г. тече общ европейски граждански дебат за бъдещето на Европа. хиляди младежи от страните членки обобщиха очакванията си към Европейския съюз в 100 идеи, като първите десет бяха представени в Европейския парламент в рамките на Младежкия парламент през 2018 г. На предстоящите местни избори, очаквано, всяка партия ще се стреми не само да победи, но и да се представи по-добре в сравнение с предишни избори. Сега ГЕРБ управлява 130 общини с население над 5,5 милиона жители. Искаме да погледнем с повече оптимизъм и към населените места, в които досега не сме печелили местен вот. Без колебание ще номинираме сегашните ни кметове, които са възприемани като успешни. Ще подкрепим хората, които доказаха, че са допринесли за подобряване на средата за живот в своите населени места. Освен в партийните оценки ще се вслушаме и в обществените настроения. Ще дадем зелена светлина на проработилите регионални политики. Целта ни е да провеждаме последователна регионална политика, която да се ползва с обществено одобрение и надпартийна подкрепа. Поради това ще подкрепяме и успешни кметове, които са издигнати от инициативни комитети, но с които сме имали добър диалог през последните четири години. Един от важните законодателни приоритети на новия парламентарен сезон е свързан с дебата за изменение в Изборния кодекс. на Централната избирателна комисия за проведените експерименти, както и с анализа на БАН и на Софийския университет за електронното гласуване. Търсим баланс между високотехнологичния изборен процес и привличането на вота на българите от чужбина, от една страна, и постигане на гаранции за сигурността на вота, от друга. Предстоят изменения в Закона за съдебната власт според плана на Актуализираната стратегия и препоръките в Доклада по Механизма за сътрудничество и оценка на Европейската комисия. Ще усъвършенстваме режима за усвояване на програмни средства от структурите в съдебната система. Ще работим по НПК, ГПК, АПК, както и за утвърждаване на съдийското самоуправление и развитие на електронното правосъдие. Чрез изменения в Наказателния кодекс и в Закона за борба с домашното насилие ще доразвием режима на борба с домашното насилие и защитата на личните права на жените и децата. Ще финализираме едногодишната проверка по прилагането на Антикорупционния закон и след като отчетем становищата на всички институции, ще го оптимизираме. Промените, които ще направим в търговското законодателство, ще повишат сигурността на търговския оборот и ще защитят българските и чуждестранните инвеститори. Ще развиваме и законодателството за електронните административни услуги и електронната правна идентификация на субектите. Приоритетите за нас в сферата на образованието: внасяме изменения на Закона за висшето образование с цел усъвършенстване на акредитацията на висшите училища и гарантиране на по-добро качество на обучението. Предлагаме програма за развитие на компетентност и умения, необходими за времето на Индустрия 4.0. Ще инициираме клуб по дебати към парламента, за да развием граждански компетентности и кариерно ориентиране на младите хора. За периода 2017 – 2019 г. бюджетът се увеличи с около 10 млрд. лв. Така, без да сме променяли параметрите на данъчната политика, вече можем да си позволим да преразпределяме повече средства, което означава, че българите произвеждат повече. През 2019 г. насочваме усилията си за присъединяване на страната ни към ERM ІІ и Банковия съюз. България е първата членка на Европейския съюз извън Еврозоната, която пое по пътя към еврото, след като Банковият съюз до голяма степен е завършен. Предстои оценка на качеството на активите от Европейската централна банка, както и последващи стрес тестове. Надяваме се те да потвърдят стабилността на банковата ни система. В сферата на здравеопазването регламентираме нормативно функционирането на Единна национална здравно-информационна система и очакваме основните ù елементи да бъдат изградени до края на годината. След промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, с които въведохме стриктно и обективно наблюдение на наличностите и контрол на паралелната търговия с лекарства, очакваме преодоляване на дефицита на животоспасяващите и животоподдържащите медикаменти за българските граждани. Ще продължим обществените и експертни дискусии в търсене на оптималния здравноосигурителен модел. Парламентарната група на ГЕРБ апелира към колегите народни представители в парламента: нека сектор „Здравеопазване“ от терен на остра политическа полемика се превърне в пример за надпартиен диалог в интерес на българските граждани. През 2019 г. ще приемем нов закон за ВиК. Общо 1 млрд. 350 млн. лв. са инвестициите за ВиК структурата, които ще получат 14 ВиК оператори. Предстои да финализираме първия етап от Програмата за саниране и да създадем модел за поддържането ѝ. След промените в нормите за проектирането на пътищата, отнасящи се до тяхното качество и безопасност, през 2019 г. възнамеряваме да завършим изграждането на отсечката Ябланица – Боаза от автомагистрала „Хемус“. Тук искам да припомня последното решение на Министерския съвет, с което процесът за доизграждането на автомагистрала „Хемус“ е необратим. Ще стартираме процедура по изграждането на пътя Видин – Ружинци и ще сключим договор за изграждането на автомагистрала „Струма“ през Кресненското дефиле. В сферата на земеделието се очаква до края на февруари правителството да внесе в парламента Проект на Закон за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи. През тази парламентарна сесия ще работим и по Закона за храните, както и по Закона за българската маслодайна роза, в отговор на исканията на производителите и преработвателите. За нас от Политическа партия ГЕРБ темата за обединение зад национални каузи е особено важна, неслучайно слоганът на Българското европредседателство беше „Съединението прави силата“. Каузи не липсват и днес, както в Брюксел протестират превозвачите от транспортните фирми, които имат принос към брутния вътрешен продукт на България. Наясно сме, че ако се приемат регулациите в „Мобилен „Мобилен пакет 1“, по-големите български фирми ще бъдат принудени да работят в Централна Европа или в страни, в които регулацията не важи, а по-малките фирми просто ще фалират. подобна ситуация сме длъжни да защитим интересите на превозвачите, още повече че протестите им се подкрепят масово от българите, при това независимо от техните политически пристрастия. Премиерът Борисов, министри и евродепутати от България нееднократно през 2017-а и 2018 г. поставиха проблема на най-високо европейско ниво. Ето, това е пример за единение на нация зад кауза. През 2019 г. Пловдив е Европейска столица на културата. Местната власт, хората на духа и културата и гражданското общество се обединиха и създадоха своя проект заедно, за да реализират над 400 артистични събития. Те получиха подкрепа от бизнеса, както и от всички етнически общности, които вярват, че диалогът, уважението и общата кауза променят нашите градове и нас самите. Над 1200 доброволци от страната и чужбина ще работят за целите на Европейска столица на културата в България. Близо 100 читалища от страната ще представят вековните ни традиции и самодейното ни изкуство. Творци от 30 държави ще участват в програмата. Над два милиона са очакваните посетители в Пловдив, които ще се запознаят с културното ни наследство. Ето още един добър пример за единение в името на национална кауза. Не така обаче разбира единението президентът, който посвети на критиките към управляващите обръщението си към нацията в новогодишната нощ. (Шум и реплики от „БСП за България“.) Радев препотвърди нежеланието си да работи за хората, заедно с техните избраници, начело на властта. За какво единение говори той тогава? Неслучайно някои определиха думите му като агресия, други като революционен патос в конгресна зала, а трети като израз на лични политически амбиции.

и спечелени за всички нас каузи в името на българите. Желая успешна работа на българския парламент и нека да помним, че България е над всичко! (Ръкопляскания от Следващото изявление е от името на парламентарната група на „БСП за България“. Колеги, няма да прекъсвам председателите на парламентарни групи – в рамките на десет минути, нека да направят изявленията си – толкова, колкото са преценили. Уважаеми български граждани, да е честита, мирна и по-благодатна за България и за Вашите семейства 2019 г.! Всяка нова година свързваме с надежда за нещо ново, за нещо по-добро. За нас от „БСП за България“ 2019 г. ще сложи край на статуквото и начало на промяната в България и в Европа. Минаха само десет дни от началото на тази нова година, но те показаха нестабилност, несигурност, растяща бедност, погазване на държавността и правовата държава, корупция, некадърност на управлението във вътрешната и външната политика, което доведе във вътрешната до хаос, а във външната ни въвлече само за десет дни в два международни скандала. Растящата бедност през тези десет дни се прояви, защото икономически необоснованото и нелогично високото увеличение на ток, вода, газ и парно изправят хиляди семейства пред невъзможност да оцелеят през зимата. Стигна се дотам в 21. век във Велико Търново например българи да се отказват от топлата вода като услуга просто защото не могат да си я платят. Български фирми започват да фалират и уволняват работници заради неимоверния скок в цената на промишления ток. Тези дни чухме най-тежките думи, произнасяни през последните години, и то не от политици, не от нас, които традиционно спорим, а от реалния сектор, от българската икономика и фирми. Председателят на една от работодателските организации заяви публично, цитирам: „Положението в България е като на война. Нуждаем се от извънредни мерки“, край на цитата. Докато хиляди български семейства трудно си плащат ежедневните сметки, докато бяха поздравени за Коледа с високи цени, пет фирми получиха огромен коледен подарък: 1 млрд. 350 млн. за строителство на магистрали! Магистралите са необходими на България и на Европа, разбира се, но тук тези пари се раздадоха извън закона, извън правила, без обществени поръчки, без конкурс или търг, при това на някои фирми, срещу които текат разследвания за злоупотреби със средства. Питаме: по какви критерии ги избрахте, уважаеми управляващи и господин Премиер?

И всички знаем какво се случва, как продължава моделът на политико-олигархичните обвързаности в България, дори и в тези десет дни на 2019 г., но всички мълчим. Някъде си говорим по кабинетите тези неща, но мисля, че е време да се чуят от тук и поименно имената на тези обвързаности, а те са: 1 млрд. 350 милиона извън закон и ред за: „Пътностроителна техника Груп“, „Главболгарстрой“, „Хидрострой“, „Пътстрой-92“ и „Трейс Груп“. Ето ги имената и лицата на политико-олигархичните обвързаности за 2019 г. и за много години напред! Вярно ли е, че вече има преведени аванси на тези фирми? И защо се бърза преди изборите извън всякакви правила да се приключи с тези процедури?! Отговорите оставям на Вас, уважаеми българи. Некомпетентност и некадърност на управлението отбелязах в началото и ярък пример за това е случаят с винетките! Хвърлихте в хаос цялата страна заради своята некомпетентност. Светът и Европа вече разполагат с изкуствен интелект. Правителството на Бойко Борисов не може да въведе електронна винетка. Изводите отново са за нашите сънародници. Не стига това, но не признахте вина, а ни вкарахте в международен скандал, като обвинихте фирмата „Капш“ – Австрия, за виновна за случилото се – една от най-добрите в Европа, уважаеми европейци, най-европейската партия, най-добрите, които са направили това в Австрия, Германия, Швейцария, Полша, Чехия, без нито един проблем. А в България – хаос не заради австрийския професионализъм, а заради българската некомпетентност на правителството на Бойко Борисов! Вкарахте ни и в друг международен скандал само за десет дни – отвлечен кораб в българските териториални води с участието на българската държава. Случаят се разглежда в Организацията на обединените нации и ще търси международно решение през съдилищата. Уважаеми европейци, уж, не Ви ли е неудобно от това? Два европейски и не само скандали за десет дни на терена на международното право?! Нестабилност и несигурност личи и в решенията на правителството от тези дни. Как така на 17 декември приехте системата електронната, винетки, тол системата, на 2 януари я отменихте?! С какви решения прехвърлихте тези решения на общините, като грубо нарушихте принципа за разделение на властите – изпълнителна, законодателна и местна. В икономиката продължава и за тези дни, а в съвсем скоро време ще има развитие на един случай за разграбване на националните богатства. Тече, уважаеми българи, с пълна сила процедурата за концесия на летище София. На 9 февруари приключва с подаване на оферти. И никакви аргументи за национална сигурност, за отговорност към националните ресурси не бяха чути. Представете си това само за десет дни, без да съм изчерпателна, защото няма да ми стигне времето. А ако това правителство и това мнозинство управляват цяла година, какво ли ни очаква?! Ние от БСП няма да гледаме безучастно случващото се. Предприемаме следното. По отношение на цените и помощта на българските малки и средни предприятия и българските домакинства, настояваме Комисията за енергийно и водно регулиране да влезе в ролята си на истински регулатор, а не на обслужващ монополи и олигарси, да приложи всички законодателни мерки за реално отразяване на цените, а не изкривено такова заради частни интереси. В противен случай внасяме искане за оставка на цялата Комисия за енергийно и водно регулиране в парламента. По корупцията и отстъплението от националния интерес. Сделката с петте фирми, близки до властта, както и концесията за летище София заминават другата седмица в Европейската комисия с жалба за държавна помощ. И в двата случая правителството на Бойко Борисов помага на частни интереси, като нарушава европейски правила и български закони. За живота и цените, уважаеми колеги, ще внесем и ще искаме актуализация на бюджета по отношение на доходите на хората. И не ни казвайте, че е невъзможно да се прави актуализация в началото на годината, защото Министерският съвет я прави всеки месец с постановления на Министерския съвет, с които раздава безотговорно пари извън всякакви правила за бюджета. Този сезон показа и отношението към общините с решението на Министерския съвет отново да раздаде пари на общини на ГЕРБ и ДПС извън всякакви правила. Може би и с оглед наближаващите местни избори – си задаваме въпроса. Ето защо, ако това не се промени, на общините внасят декларация: ако тази практика не се промени – да се облагодетелстват приближени до властта кметове и да се ощетяват жителите на другите общини, нашите представители напускат Управителния Всички решения на наболелите проблеми предлагаме в нашата „Визия за България“ и „Визия за Европа“, които на 26 януари ще бъдат официално приети и ще станат нашата Програма за европейските, предсрочните парламентарни и местни избори. Много е важно каква България в каква Европа искаме, защото, уважаеми „Граждани за европейско развитие на България“, когато преди две години от БСП поискахме да сме равни с другите европейски народи, да няма двойни стандарти, Вие ни заклеймихте. Това беше светотатство да се произнесе. Тогава казахте: „Това е антиевропейско!“ Докарахте господин Лопес в разгара на кампанията да ни хули за това, че не искаме двойни стандарти в храните. Днес всички го повтаряте вкупом, само че трудно ще вземете завоя, защото през всичките тези години ГЕРБ и Европейската народна партия управляваха Европа. И затова Европа стигна до това състояние! Днес всички големи европейски лидери искат промяната на Европа. Защото през всичките тези години безропотно подкрепяхте позицията на госпожа Меркел по миграцията и днес ще Ви е трудно да вземете завоя. Безропотно гласувахте всички брюкселски чиновнически решения, които бяха в угода на монополи, на бюрокрацията, но не и на европейските народи и сега трудно ще се разграничите от статуквото, в което бяхте и сте в момента в Европа. А Европа върви към промяна и всички я усещаме. Ето защо ние ще бъдем последователни. За нас Европа – бъдещата, истинската, е тази, която зачита националния интерес на държавите членки, в която няма двойни стандарти; в която има по-малко бюрокрация и повече социална Европа. И най-вече: ще работим усърдно Европейската прокуратура възможно най-бързо да се конструира, да заработи и да влезе в България. Дано европейското правораздаване да даде справедливост на българския народ, каквато той досега не познава. Ще бъдем категорично против Истанбулската конвенция, против Пакт за миграция, против Пакета Макрон. Но за да имаме претенции, че искаме да променяме Европа, първо трябва да започнем от себе си. Уважаеми колеги, знаем, че правителството и мнозинството искат по всякакъв начин да изкарат мандата и това е нормално, така е – взели сте изборите и искате да управлявате до край, с всички средства – с раздаване на пари извън правила, с отмяна на машинно гласуване, с всички опити тези избори да бъдат опорочени. Знаем, че го искате. Но, уважаеми господин Премиер и мнозинство, как точно това ще стане със 17% доверие у българския народ, което показва същото социологическо проучване, което цитирахте вчера?! Със 17% кое правителство смятате, че може да управлява с перспектива и да прави сериозни реформи, от които българското общество има нужда?! Този парламент е изчерпан. Същото проучване казва: 8% доверие в парламента, в най-висшия орган в държавата! Всякакви опити за политическо инженерство – да се продължи животът на това мнозинство с ново програмно правителство, в което да участваме всички партии, ще срещнат нашия отпор, защото това ще бъде опит отново политическото статукво да се запази срещу волята на народа да промени годините на прехода и статуквото в лицето на сегашната политическа класа. Така че за нас този парламент е с изчерпано доверие и с изчерпани възможности. Уважаеми българи, знаем, че имате сили, знаем, че можете, надяваме се, че имате и желание животът Ви да се промени към по-добро! Начинът за това е само един: предсрочни парламентарни избори и каквото вие, народът, реши, ние ще го изпълним. Благодаря

Дами и господа народни представители, уважаеми журналисти! Годината, в която влизаме, ще бъде историческа за Европа. Това не е клише, това е истина. Това ще бъде година на разместване на пластовете в Европа. Европа трябва да реши каква ще бъде: дали свободна територия за незаконни мигранти, които да я прегазват, които идват не за да работят и да стават интегрирани членове на европейското общество, а да грабят, убиват, изнасилват. Това всички европейци го видяха. И след като го видяха, те посочиха с пръст своите държавни ръководители, имам предвид най-големите държави в Европа, които се провалиха. Лидерите на най-големите държави в Европа се провалиха в своята политика на свободна миграция, на прекален либерализъм, на премахване на всички бази, основи, върху които стои европейската цивилизация. През тази година, която идва, в Европа ще стане сблъсък и той няма да е сблъсък на така нареченото „ляво“ и така нареченото „дясно“. Това ще е сблъсък глобализъм – антиглобализъм, това ще е сблъсък соросоизъм срещу здрави национални, консервативни, традиционни ценности, върху които са изградени нашите народи, нашите държави, нашите страни в продължение на векове, на хилядолетия. Тази битка ще изведе на преден план в Европа политически формации и сили, които не са членове на сегашните алианси. Колкото и хубави приказки да говорим от тук какви намерения имаме, когато членуваш в алианс, който е приел джендър философията, който е приел третия и шестия пол и го налага от там, от Брюксел, то тогава ти си слаб. Да, България загуби своя суверенитет доста отдавна. Ние живеем в ограничен суверенитет, но не и ликвидиран. И тук въпросът е: в месеците и в годините, които идват, защото светът не свършва с 2019 г., какво ще прави България, България като един народ, защото ние, каквито и да сме, различни политически, различни по възраст, по състояние, сме един народ, друг няма. Българският народ е един. Ако той се съгласи да бъде заличен, никой няма да му е виновен. Ние сме политическо съсловие, няма да използвам думата „елит“, защото тя е противна на хората, хората, в което някои от нас вече 20 години се занимават с политика. Ние носим отговорността да посочим накъде ще върви България. Имаме два вида избори през 2019 г. – за Европейски парламент и за местна власт. И двата вида избори са страшно важни. Дали отново България ще прати в Европейския парламент 17 души, от които само един-двама да застават на ясни, здрави, народни, национални и издържани в духа на европейската цивилизация позиции, а на другите дори да не им научава имената. Другите да са съгласни с всичко, което им се налага: дали ще е джендър философия, дали да имаме шест пола – да не знаем дали сме мъже или жени, и да го приемат безрезервно. Това ли ще направи българският народ или този път ще се замисли и ще каже: искаме отбор от хора, които защитават интереса на България в Европа?! Да, знам, че някой оттук веднага ще стане и ще каже: там интересът на отделните страни не се защитава. Да, но се защитават ценности. Сблъсъкът на ценности през 2019 г. ще бъде решаващ за нашия континент, от който България е основна, съставна част, мога да кажа даже образуваща цивилизационно.

– не вашингтонският, не московският, не анкарският – българският интерес. Дали ще съумеем – нашето правителство, на което пожелавам разум и мъдрост, нашата съдебна власт, на която пожелавам разум и мъдрост, и ние като законодателно тяло, да направим това, ще зависи само от нас. Оттам вече дали рейтингите, процентите, с които народът ще има доверие или недоверие към най-висшия законодателен орган, ще растат или ще падат, зависи От нас зависи дали ще се провалим, или ще успеем. От нас зависи дали този път ще отидем в центъра на Европа и ще кажем ясно, да се чуе ясно българският глас: Европейският съюз е конструиран неправилно. Той трябва да бъде съюз на отечества, на суверенни държави, на народи, които пазят своя интерес, а не искат да бъдат обезличени. Да бъде антиглобалистки съюз, да гледа своя интерес, да води своята икономика, да прави това, което е полезно за европейските граждани, а не за тези, които живеят в други континенти или далеч от нашите земи. Това може ли да го каже българският глас през 2019 г.? има представители, които могат да го правят. Патриотичните формации могат да го направят. Доколко другите партии в България ще станат патриотични, защото натам е пътят, натам вървят нещата? Виждате, че идеи, които сме споделяли през последните две десетилетия и които бяха еретични, заради които бяхме нападани и охулвани – говоря за националистическите и патриотичните, сега са модерните идеи в Европа. Те идват на мода. Те ще бъдат последвани от все повече и повече хора. Доживяхме, уважаеми колеги, човекът, който направи изборите на американския президент Стив Банън, да дойде в Европа и да каже: „Националисти от всички страни, съединете се.“ Иска да направи обединение, което да е анти-Сорос, което да е антилиберално. Доживяхме САЩ – страната, която ни даваше наставления да бъдем колкото можем по-либерални, да сме толерантни към всичко, което понякога ни застрашава като нация, да казва: национализмът трябва да се обедини. Е, щом сме доживели това и това е исторически момент, какво ще направим? Как ще участваме? Дали ще бъдем наблюдатели от последния ред, или активни участници? Аз предлагам да сме участници. Предлагам през тази година да не си пречим, по стар български обичай, един на друг, защото, ако преодолеем това, ние сме просто непобедими. Знаем го от историята. Най-големият порок, най-голямата слабост на нашия национален нашия национален характер е, че си пречим един на друг. Ако успеем да преодолеем през тази много важна за света, Европа и България година този порок, поне донякъде, сигурен съм, че България ще покаже чудеса. България ще покаже, че не е държава от периферията, че е държава, която не е голяма, но може да посочва, да казва и да изисква, може да бъде пълноценен член на този съюз, който наричаме Европейски, но всъщност в него диктуват само една две държави – това го знаем всички. Ние изпълняваме и козируваме. Предлагам през 2019 г. да спрем да изпълняваме и да козируваме, преди да се замислим дали то е полезно за нашия национален интерес.

да посочваме на правителството кое е в правилната посока и кое не е. Правихме го досега, ще го правим и през тази година. През тази година ще работим също така за нещо, което сме обещали, за което сме застанали пред избирателите – повишаването на доходите. Това не е приключил въпрос. Знам, че има много критики, много нападки по този въпрос, но мандатът не е приключил. Това, което сме обещали и заложили като Програма, ще го следваме. Доходите на българите ще се увеличават, но пак повтарям, ако не си пречим много един на друг, поне в рамките на поносимото. Ще се повишават и възможностите за икономическо развитие на България, ако преодолеем васалното, махленското, провинциалното, комплексарско поведение и не козируваме на всеки от изток или запад, който дойде да ни каже какво да правим или да не правим. Хайде да бъдем малко по-самостоятелни през тази година, защото, казвам Ви със сигурност, тази година няма да е скучна – всичко друго, но няма да е скучна. Това ще е година, през която ще защитим правото си да бъдем българи в Европа на отечествата. Аз ще работя за това. Мисля, че и моите колеги, с които сега сме тук, също ще работят за това доколко българското политическо съсловие ще събере кураж най-после да партньорите си в Европа: ние сме държава, с която трябва да се съобразявате. Аз лично ще помагам на всеки, който иска да го направи. Знаете, не съм егоист – отворен съм, ще давам съвети, ще давам всичко, което съм натрупал като полезен обществен опит, за да може българското политическо съсловие да израсне, да може да защитава българския национален интерес. Мисля, че това е годината, в която ще се явим на изпит ставаме ли за политици или не. Да Ви кажа честно, този изпит сигурно няма да има поправителна сесия. Така че, уважаеми колеги, вземете се в ръце! Нека да бъдем на ниво! Пожелавам на всички българи, които ни гледат и слушат, българският народ да бъде на ниво, да бъде готов, да участва активно в защитата на нашите национални интереси! Ние ще бъдем там, където трябва и където сме били винаги. Ние ще отстояваме нашите виждания и идеи, които сега стават най-модерните в Европа. В личен план Ви пожелавам крепко здраве на Вас и семействата Ви и дълги години живот, граничещ с безсмъртие, разбира се, но изпълнен само с добри дела. Пожелавам на България, една държава, която е видяла много в своята история,

от името на „Движение за права и свободи“ и от свое име честитя Новата година на всички! Пожелавам здраве и берекет във всеки дом! Нека 2019 г. да е плодородна и богата, мирна и успешна! България да извоюва достойно място в Европа и в международен план! Европейският съюз да намери верния път за просперитет на всички държави членки и благоденствие на обществата! Началото на годината е време за равносметка, оценка на отминалата година и поглед в бъдещето. Според нас в „Движение за права и свободи“ оценката за управлението на страната през 2018 г. може да се определи с три думи – скандали и пропуснато време. Скандали. Със скандали започна годината и със скандали завърши. Политически – в малката и в голямата коалиция, в страната и в чужбина – примери много. Управленски – в институциите и в правителството, между институциите. Морални примерите, за съжаление, отново са много. Нещо повече, със скандал започна и новата 2019 г. Изгубено време. Изминалата година е изгубено политическо време за България. Чухме основната политическа сила, управляващите казват: в страната има изключителни постижения икономически растеж, рекордно ниска безработица, повишаване на доходите, бюджет с най-високи приходи и разходи за целия преход. И това са аргументи, че трябва да продължат да управляват страната по същия начин. Внимателният, действителен анализ на тези факти обаче показва съвсем друга картина тази на още една изгубена за България и българските граждани година. Икономическият растеж е в рамките на 3,5% крайно недостатъчен, за да догоним дори страните от нашата група в Европейския съюз. Такъв растеж обрича и следващото поколение български граждани, не само сегашното, От трите фактора на растежа – инвестиции, износ и потребление работи основно последният. Инвестициите като фактор, генериращ устойчив растеж, практически отсъстват. Рекорден е спадът и на преките чуждестранни инвестиции, и това е поради липса на адекватна политика на държавата. През 2018 г. най-големият инвеститор в страната са българските граждани, които работят в чужбина. Те захранват потреблението с парите, които изпращат тук. България се превръща в износител на труд. Младите са принудени да заминават зад граница, защото мина още една година без реформи в образованието. Реформи, които биха могли да бъдат направени за бизнеса. Реформи, които да спрат търсенето на препитание зад граница. Растеж, основан на потреблението без инвестиции, без повишаване на заетостта, дава винаги един и същ икономически ефект – инфлация. Тя вече е факт в България. През 2019 г. по високите й нива ще обезсмислят увеличаването на доходите. България има нужда от програма за ускорено догонващо развитие. Стратегически приоритет на България е ускореното, догонващо развитие спрямо средния стандарт на Европейския съюз. Ние трябва да имаме три пъти по-бърз растеж спрямо средното нарастване на брутния продукт на глава от населението, за да не бъде страната и за още едно поколение най-бедната държава в Липсата на реформи обезсмисля увеличените разходи в ключови социални сфери. Продължава да се налива вода в бездънна каца – примерите са много. Един – здравеопазването. Тези по-големи харчове без реформи няма да направят по-добри услугите за гражданите. Политиката на „Движение за права и свободи“ през 2019 г. ще бъде търсене на диалог и консенсус за приоритетите и Програмата за развитие. И, разбира се, нов модел на управление. Трябва час по-скоро да се намери решение на важните за българските граждани въпроси. Важни въпроси стоят за решаване и тези въпроси няма да се решат от само себе си, нито от улицата. Те чакат сериозно експертно и политическо обсъждане. Те стоят за решаване от този парламент. Този парламент трябва да постигне консенсус по визията за ускорено и догонващо развитие на страната, за да гарантираме мира и демокрацията, за да препотвърдим европейските ценности, за да създадем условия за икономически растеж, за благополучието на цялото общество. Всички ние сме длъжни да го направим. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, ние от „Движението за права и свободи“ призоваваме националноотговорните партии да превърнем 2019 г. в година на намиране и постигане на консенсус по политическите и икономическите приоритети на които да определят пътя за развитие на страната, и България да даде своя принос за възраждането на европейската идея и за създаването на по-единен и по-силен, проспериращ Европейски съюз с активната роля на България. Това е отговорност на всеки един от нас. Дължим го на България и българските граждани. Така можем да бъдем полезни и на Европа. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря, уважаеми господин Карадайъ. Следва последното изявление – на председателя на групата на Партия „Воля“ господин Веселин Марешки. Заповядайте, господин Марешки. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, за много години, живи и здрави на Вас, на всички български граждани! Дай боже с работата си през 2019 г. да направим така, че животът на на всички българи да стане по-щастлив, по-благоденстващ, по-радостен, по-здравословен, по-усмихнат! Това е смисълът на нашето присъствие тук. Щастливи сме били ние от „Воля“, че досега не сме присъствали в този парламент. парламент. Когато сме отвън, може и да пропуснем някое изказване, обаче когато сме тук, по задължение трябва да ги чуем и виждаме този цинизъм, това двуличие, този катарзис, който някои сега, в опит да подлъжат отново българския народ, преживяват в момента. Аз направо нямам какво да кажа, защото това, което трябваше да кажа аз, преди мен го каза Корнелия Нинова от БСП, частично и господин Волен Сидеров. Но имат ли право те, които са част от този преход, да задават тези въпроси? Те са правилни въпроси, но нали затова ние сме тук – ние да ги задаваме срещу тези, които са създали този преход, срещу тези, които са провели този преход, срещу тези, които са създали тази бедна и корумпирана държава.

Ако Вие сте били максимално искрени, да кажете – понеже не го казахте, трябва да го кажа аз – вярно ли е, че Вие примерно лобирате за изтребителите „Грипен“? Затова ли подкрепихте разхода, този грабеж на няколко милиарда наши български пари, които вместо за здравеопазване и образование, което виждам, че Вашият бивш заместник-председател на БСП говори, повтаря нашите думи – да, ако отидат за „Грипен“, е добре, но понеже избраха по-добрия самолет F-16, това вече не е добре и Вие отново преживявате някакъв катарзис и сте против? Нека да бъдем последователни в нашите действия и да не се опитваме да подлъгваме нашите избиратели. Към господин Сидеров Вие казахте: ние сме да посочваме на правителството правилните действия. Господин Сидеров, Вие заедно с господин Каракачанов и Валери Симеонов сте правителството. Ние и другите опозиционни партии можем да показваме и да даваме някакви идеи за корективи. Вие трябва да работите. Ние разбираме, че Вие вече две години не разбирате, че сте част от правителството. Вие никога не сте си представяли, че ще бъдете в някакво правителство. И затова продължавате. Вчера чувам Каракачанов: „Аз няма да позволя да бият военни!“ Те пребиха военния като куче по време, когато той е министър, а той излиза нагло и обявява, че няма да позволява такова нещо?! нещо?! Да приключа и с господин Сидеров, понеже той каза: имам много опит, искам да го споделям с Вас, готов съм да го споделям с Вас... Кой опит, господин Сидеров? Това, че се прегърнахте с господин Бареков, който в Европарламента е подкрепил Истанбулската конвенция, гласувайки смело „за“ с Вашия коалиционен партньор големите консерватори Джамбазки и Бареков, който пък не се е противопоставил на Истанбулската конвенция в Европейския парламент, срамежливо гласувайки „въздържал се“, мълчаливо гласувайки „въздържал се“ и непротивопоставяйки се по никакъв начин точно на гаврата с тези семейни ценности, за които Вие сега ще излезете най-големите пропагандатори? От този опит ние не искаме. Ние сме готови да почерпим от всеки положителен опит, независимо от коя страна на залата и извън залата идва, но положителен – опит, който да покаже не догонващо даже, а изпреварващо развитие. (Оживление.) Темпове, с които доходите, образованието, защото без образование няма здравеопазване, няма национална сигурност, няма нищо! Голяма Голяма част от нас сме учили по времето, когато е имало ред по училищата. Някои са се възползвали от това, поучили са се, „Носталгия!“) Докарахме я дотам да имаме носталгия. Какво ни пречи сега да създаваме такава държава – модерна, образована, 7 милиона население? 2019 г. ще бъде знакова и за България, и за цяла Европа. Ще стане ясно дали Европейският съюз, в който членуваме от 12 години, ще се разпадне, или ще продължи да съществува, но по коренно различен начин. Всички знаем защо се стигна дотук. И тук напълно подкрепям госпожа Нинова – слаби, зависими лидери, грешни политики, разрастване на луксозната чиновническа армия в Брюксел, диктат на държавите членки, размиване на идентичността, заплаха за сигурността на европейските граждани. С една дума, нищо общо с онова, за което са мечтали идеолозите, основателите на обединена Европа. Нали Вие сте създатели на тези неща като част от Европейския парламент с Вашия лидер Станишев, който е ръководител на втората по големина към днешна дата фракция в Европарламента? Откакто „Воля“ е в парламента, аз говоря за необходимостта от радикална промяна в начина, по който се ръководи този съюз. Говоря и за преосмисляне на членството на България в различни международни организации. Между другото, видяхте, че Съединените щати и Израел, съвсем без да се притесняват, излязоха от ЮНЕСКО. Така че не е толкова страшно да се преосмислят определени членства и определени действия. Да теглим чертата какво спечелихме не отделни политици и партии, а като народ, както и да си дадем сметка какво пропуснахме през тези години, можем ли и как да допринесем това членство да донесе най-после видима промяна в стандарта на живот на всеки български гражданин, както ни се обещаваше, когато влизахме в тази структура през 2007 г. Така наречените „стари елити“, преди малко стана дума в залата, ще бъдат пометени след броени месеци. Първите признаци вече са налице и във Франция, и във Великобритания, и в Германия, да не говорим за Италия и Австрия. Навсякъде е в подем истинската патриотична вълна, част от която е и „Воля“. Категорично не приемам никой да нарича нашите партньори националисти и популисти, защото всички много добре виждате разликата. Няма как да наричаме популист Матео Салвини, който в Италия единствен прави реални неща, за да спре набезите на мигранти към бреговете на Италия. Популистка ли е Марин Люпен, която, както знаете, към днешна дата е с най-висок рейтинг във Франция? Ако има избори във Франция, тя е най-вероятният следващ президент. „Жълтите жилетки“ не са популизъм, а реалност. Те са не само протест, те са жълт картон за статуквото, и то не само във Франция. Подобни процеси ще наблюдаваме и вече наблюдаваме из цяла Европа, защото пробуждането на народите вече е факт. Виждам, както стана преди малко въпрос, че някои от присъстващите са започнали да повтарят нашите послания. Влязохте в говоренето срещу досегашния Европейски съюз. Няма лошо да ни копирате за пореден път. Няма лошо да сте се осъзнали накъде върви светът, кое е правилно и кое – не. Само че, колеги, кой ще Ви повярва на този политически катарзис? Самите Вие чрез Вашите евродепутати години наред крепихте същото това сбъркано управление на Съюза, гласувахте безумните директиви, срещу които говорите в момента, декларации и наредби на Брюксел, водихте вътрешнопартийни битки кой да е по-напред в евролистата, за да се уреди със заплата и привилегии, които преди това не е и помирисал. С какви очи сега ще излезете да говорите пред избирателите си, че вече мислите по друг начин, че изведнъж сте се събудили и сте погледнали колко е лошо състоянието на Съюза и колко грешни са били решенията за хората? Забогатя ли българският пенсионер благодарение на Вашите евродепутати? И тръгна ли да обикаля света, както правят пенсионерите от други европейски държави? Забогатя ли българският учител благодарение на десетките фондове и програми, които някой постоянно усвоява? Чувстват ли се хората по-сигурни в домовете си? Имат ли лекарите европейски условия, за да останат тук? Раждат ли се повече деца? Тези въпроси наистина са важни, но единствено ние от „Воля“ имаме право да ги задаваме в момента. Всички други са имали възможността да ги реализират, преди да се появим ние. Кой и каква отговорност ще понесе за всичко това? Да, народът ще пита, няма да питам аз: кой ще носи отговорността? Надявам се, не мислите, че аз съм отговорен за тези неща, И след този въпрос се надявам малко по-възпитано да се заслушате, да замълчите, защото Вие сте част от отговорността. Ето защо промяната е на вратата. Няма нужда човек да притежава някакви специални качества, за да прозре, че в този съюз така повече не може. Хората искат справедливост и сигурност, по-добър живот, силни лидери и силни нации, които са запазили достойнството си и правото да решават как да се развиват. Така че не се учудвайте, ако в кампанията за евроизборите хората не Ви питат: какво ни обещавате този път, а защо досегашните евродепутати мълчаха толкова години в Брюксел и чии интереси защитаваха там? Диктатът на брюкселските чиновници и най-вече на техните кукловоди свършва. Сигурно много от тях, за да оцелеят, ще се пребоядисат за една нощ, ще станат горещи привърженици на Русия, ще заговорят за сваляне на санкциите, ще заклеймят корупцията в еврофондовете, ще заговорят изведнъж за грешката на Меркел с мигрантите грешка, платена и с човешки животи. Не знам колко от старите лица ще успеят да се спасят от обществения линч, но истината е, че ако го има Европейския съюз, то той ще трябва да бъде съвсем друг. И тази драматична промяна предстои да видим в Европа съвсем скоро. Ние от „Воля“ не искаме да сме пасивни зрители, а активни участници в преобразяването на Съюза, защото в тези турбулентни времена България получава нов шанс, а може би и последен, да завоюва влияние и да защити по най-добрия начин българския народ и националния интерес. Ето в такава среда ние ще отбележим 30 години от началото на така наречените „демократични“ промени у нас. Моето поколение тогава беше на около 20 години и искрено вярвахме, че само за няколко години страната ни ще стане Швейцария на Балканите, както много политици тогава обещаваха. Вярвахме, мечтаехме, работихме здраво. Изтърпяхме експериментите на социалистическите правителства – Луканови и Виденови зими, тотален срив на лева, разграбването и унищожаването на предприятията, легендите за куфарчетата с пари, за борчетата, рекета към бизнеса, разрастващата се корупция. Въпреки това ние избрахме да останем, с надеждата, че наистина един ден държавата ще стане нормална европейска страна. Днес обаче не само младите напускат, тръгват си и опитни специалисти на възраст 40 – 50 години. Какъв е резултатът за тези 30 години? България е най-бедната държава в Европейския съюз с най-висока корупция! Както казва народът ни: ножът е опрял до кокала. Или оттук нататък ще се работи с бърза скорост за осезаемо, а не символично подобряване на стандарта на живот на всеки български гражданин, или трябва да се готвим европейската вълна на недоволство да залее и нашата страна. Процесите са необратими и ако някой си мисли, че тук е изолиран остров, много се лъже. Ние от „Воля“ Ви призоваваме да направим екшън план за месеците до европейските избори, в които приоритетно да заложим: повишаване на доходите на хората, подкрепа на малкия и среден бизнес, спешни мерки за преодоляване на демографската криза специални програми за младите образовани семейства, истинска ефективна промяна на здравната система, както и, не на последно място, подобряване на статута на българския учител.

Ето защо през месец май ще е изключително важно какви хора България ще изпрати в Брюксел – дали страхливи и мълчаливи послушковци, несмеейки да се противопоставят на гаврата с истинските семейни ценности, подкрепяйки Истанбулската конвенция, или смели и достойни българи? По същия начин ще стоят нещата и с изборите за кметове през есента. Колеги, образование, здравеопазване, икономика, култура, сигурност – това са петте ключови условия, които според „Воля“ са изключително важни, за да оцелеем като държава и като народ. В тези времена на големи промени трябва да се подготвим добре. Ако си давате сметка, че като депутати имате в ръцете си всички властови инструменти, значи няма пречка да го направим. Ако не, то народът ще намери начин да даде тази възможност на такива като нас от „Воля“, които не само имаме волята, но и знаем как. Ето защо и през тази сесия парламентарната група на „Воля“ ще продължи да бъде различна, защото осъзнаваме добре дълга си пред народа. Накрая искам да пожелая на Вас мъдрост и родолюбие, а на нашия народ – да бъде непримирим и да изисква много повече от хората, на които е гласувал доверие да вземат решения за съдбата му. Успешна година на всички,

на доцент доктор Янко Иванов – заместник-министър на земеделието, храните и горите, и госпожа Силвия Василева – директор на дирекция „Животновъдство“ в Министерството на земеделието, храните и горите.

„ДОКЛАД за първо гласуване на Комисията по земеделието и храните относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за животновъдството, № 802-01-58, внесен от Министерския съвет на 17 декември 2018 г. Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 20 декември 2018 г., на което обсъди цитирания законопроект. В заседанието на Комисията взеха участие – от Министерството на земеделието, храните и горите: доцент доктор Янко Иванов – заместник-министър, и Силвия Василева – директор на дирекция „Животновъдство“; от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството: Георги Йорданов – изпълнителен директор. Законопроектът беше представен от заместник-министър Иванов, че промените целят привеждане на Закона в съответствие с действащото европейско законодателство и прецизиране на част от текстовете. Основните промени са свързани с получаването на разрешение за извършване на развъдна дейност, което се издава на признати развъдни организации с одобрени развъдни програми. Прецизирани са условията и редът за признаване на организация за развъдна и за одобряване на развъдна програма. За целта до министъра на земеделието, храните и горите ще се подава общо заявление. Част от официалните удостоверителни документи вече ще се проверяват по служебен път. Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството задължително ще извършва предварителна проверка на място на декларираните в заявлението обстоятелства. С един месец се удължава срокът, в който сформирана за целта комисия следва да разгледа подадените документи. Подробно са разписани случаите, при които министърът на земеделието, храните и горите може да откаже да одобри развъдната програма и съответно да издаде разрешение за извършване на развъдна дейност. Регламентирана е възможност за ограничаване обхвата на разрешението за извършване на развъдна дейност, както и процедура за промяна на вече одобрена развъдна програма. Предвидено е, освен зооинженери, в разработването на развъдните програми да участват и научни работници, специалисти по съответния вид животни. В Министерството на земеделието, храните и горите ще се води публичен списък на издадените разрешения за развъдна дейност. Следващата група промени е свързана с прецизиране на функциите и правомощията на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството. Агенцията ще следва да отразява породата и развъдния статус на животните под селекционен контрол в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните. Предвидено е Агенцията да създаде и поддържа база данни за произхода на мъжките разплодни животни от местни (автохтонни) породи. Агенцията ще публикува информация за резултатите от контрола на биологичните, стопанските и продуктивните признаци – обект на селекция, както и на развъдната стойност на контролираните от тях животни. Дава се възможност Агенцията да издава актове за установяване на административни нарушения, констатирани при извършване на проверките на дейността на развъдните организации. Облекчават се изискванията към образованието на лицата, извършващи производство на бубено семе. Изменят се наименованието и съставът на националния съвет към изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, който вече ще се казва Национален съвет по генетични ресурси, като в него, освен председатели на развъдни организации и зооинженери, ще членуват служители на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, на Министерството на земеделието, храните и горите, както и учени от Селскостопанска академия и висши училища от съответната област. Предвидени са нови административнонаказателни разпоредби по отношение на извършването на развъдната дейност. В Допълнителните разпоредби са прецизирани някои от легалните дефиниции на понятията. В последвалата дискусия от парламентарната група „Движение за права и свободи“ изразиха подкрепа за Законопроекта. Настояха в Закона да бъдат разписани текстове, които да регламентират отношенията между фермерите и развъдните организации, и техните права и задължения. Препоръчаха статутът на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството като компетентен контролен орган да бъде изрично записан в Закона. От парламентарната група „БСП за България“ поставиха въпроса: защо от Закона отпадат минималните критерии, на които следва да отговаря дадена порода, за да бъде определена като застрашена от изчезване? От Министерството обясниха, че измененията са свързани с промяната на европейските изисквания, според които компетентен научен орган на всяка държава следва да определи съответните минимални критерии. В тази връзка Министерството е възложило на Селскостопанската академия да разработи методика за определяне на тези минимални прагове, която ще бъде представена в най-скоро време. Според парламентарната група „Обединени патриоти“ липсата на ясна дефиниция и критерии за определяне на степента на застрашеност на местните (автохтонни) породи позволява нееднозначно тълкуване и съответно неправомерно разходване на финансов ресурс. Настояха за засилен контрол върху дейността на развъдните организации и за значително завишаване на имуществените санкции, предвидени в Закона, които според тях са твърде ниски, за да осигурят дисциплиниращ ефект. От Министерството на земеделието, храните и горите изразиха готовност да се съобразят с отправените бележки. В заключение, народният представител Десислава Танева заяви, че направените от народните представители предложения ще бъдат обсъдени и взети предвид между първо и второ гласуване на Законопроекта. След проведената дискусия Комисията по земеделието и храните с 21 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за № 802-01-58, внесен от Министерския съвет на 17 декември 2018 г. Моля, народните представители, заемете местата си в залата. Изслушахме Доклада на Комисията, обсъждаме закон, моля Ви, обърнете се с лице към официалната трибуна!

Има ли изказвания? Заповядайте.

Безспорно Законът за животновъдството е важен за отрасъла и промените, които се предлагат, са в насока, която ще създаде предпоставки за по добър контрол и по-ефективно управление на сектора. Част от предложените промени в Законопроекта са свързани с прилагането на европейски регламенти, тяхното адаптиране съобразно със структурата и контрола, който се осъществява в България. Има също така и предложени промени, които са свързани с дейността на развъдните асоциации в страната. Факт е, че за тяхната дейност се осигурява значителен финансов ресурс и контролът е един от необходимите важни, задължителни елементи от държавната политика за тяхната дейност, така че те да изпълняват своите функции. Също така са предвидени и нови санкции, в съответствие с изискванията към развъдните асоциации – дали те трябва да бъдат в такъв размер, дали ще имат възпитаващия ефект, който се търси. Това е тема, която съответно също може да се коментира. Ние ще подкрепим Законопроекта в основните направления и мотиви, които са изложени, и дадените промени в него, но между първо и второ четене ще имаме предложения и те са свързани с някои според мен странни или екзотични предложения. Например едно от предложенията, което беше подчертано и в Доклада, че за застрашените от изчезване породи ще се определя какви са те, какъв може да бъде техният размер – с методика. Не обичам методиките, когато става въпрос за европейски средства и когато няма точни количествени параметри. Още повече че за всички останали направления – изчезващи породи, конвенционалните породи, ние имаме точно определени количествени показатели и затова ми се струва, че размиването на това понятие ще доведе до сериозни проблеми по прилагането и финансирането с европейски средства. Също така малко озадачаващо е защо създадената ДНК лаборатория за генетични ресурси, която е едно постижение за администрацията и възможност да се осъществява контролът, който е необходим, ще бъде или е насочен само за тези изчезващи породи, но не и за абсолютно всички, за да може да се гарантира селекцията в страната като цяло и да се поддържа националният генофонд. Но това ще бъде между първо и второ четене, с наши предложения, които считаме, че ще бъдат резонни и ще има възможност да подобрим Законопроекта в частта, свързана с развъдната дейност в страната, а също така и с контролните функции на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството. Благодаря.

важен Законопроект, тъй като изхранването на нацията е от изключително важно и първостепенно значение, тъй като знаем в последните години каква храна храна консумира българският народ. Аз ще дам един пример в исторически план. От 1983 г. до 1989 г. България се е изхранвала с месо в живо и преработено състояние на 100%. За съжаление обаче, днес ще дам един пример в сектор „Свиневъдство“, ние внасяме над 100 хил. тона годишно месо. Тоест Законът е важен, тъй като чрез него ние можем да подобрим сектор „Животновъдство“. това, което предстои през следващите години с приемането на новата Обща селскостопанска политика – знаете, от 2021 г. до 2027 г. 2021 г. до 2027 г. като държава за първи път ни се дава право чрез така наречените „национални стратегически планове“ да имаме собствена политика. Така че отново подчертавам: важен е Законът и промените дори са закъснели. Добре че покрай европейските директиви ние правим и някои промени. Тук трябва да кажем, че със засилване ролята на Агенцията

Агенцията се дава право да има по-голям контрол върху дейността на развъдните организации. На първо четене не ни беше представен доклад и анализ анализ за финансовите средства. Както и професор Бъчварова каза, че доста финансови средства – и национални, и европейски, са раздадени, така да се каже, на тези развъдни организации и нямаме такъв анализ, доклад, за да видим тяхната дейност. С промените, които сега се правят, съм убеден, че някои неща ще излязат на светло. На следващо място, едно от добрите предложения в този законопроект, който, както каза и професор Бъчварова, ние ще подкрепим на първо четене – засилването на ролята на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството като компетентен контролен орган да бъде изрично записано в закона. Изключително важно е да се даде по-голяма тежест на държавния орган, за да може средствата, които до този момент са изразходвани и са раздавани на развъдните организации, да бъдат по-прозрачни да бъдат по-прозрачни и да видим смисъла от тези действия и дейности, които те са извършили. Облекчаването на изискванията към образованието на лица, извършващи производството на бубено семе, също трябва да бъде отразено, че е важно, тъй като, знаете, преди промените сектор един от ключовите в малките населени места и в селата. Ето една възможност по този начин да развием и да дадем тласък, развитие, работа и поминък в селата, а оттам съответно и развитие на демографската криза, за това този бич за българското население да бъде подобрен. И не на последно място, отново искам да кажа, че контролът върху дейността на развъдните организации е изключително важен. важен. Надявам се между първо и второ четене с нашите предложения Законът да бъде подобрен и да приемем този важен за сектор „Животновъдство“ закон. Благодаря за вниманието. Има ли реплики към изказването на народния представител Румен Георгиев? Не виждам желаещи за реплики. Други изказвания? Няма заявки за други изказвания. Закривам разискванията по обсъждането на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за животновъдството, № 802 01 58, внесен от Министерския съвет на 17 декември 2018 г. Предстои гласуване. Моля, квесторите да поканят народните представители от кулоарите да заемат местата си

Предложението е прието. С това на първо гласуване е приет Законопроект за изменение и допълнение на Закона за животновъдството, № 802-01-58, внесен от Министерския съвет. Уважаеми народни представители, прекъсваме за почивка от 30 минути. Ще продължим заседанието с парламентарен контрол в 11,10 ч.